Откривам разискванията по направените предложения. Имате

Уважаеми господин Председателстващ, чест и почитания! Уважаеми колеги,

за кандидатура за председател на Четиридесет и седмото народно събрание на народния представител Цончо Томов Ганев. Цончо Томов Ганев е завършил Стопанската академия в град Свищов. Той е бизнесмен, занимаващ се с частна дейност, дългогодишен мениджър в голяма международна компания, човек с непримирима позиция, човек с обществена позиция, човек, който винаги е стоял наравно с нас за отстояване на българщината, и човек, който смятам, че

Други номинации? Няма. Прекратяваме номинациите. Откривам разискванията по направените предложения. Имате думата.

Постъпили са две кандидатури – на господин Никола Георгиев Минчев и на господин Цончо Томов Ганев. Съобразно приетите правила – по азбучен ред на първите имена,

Съобразно резултатите от гласуването за председател на Четиридесет и седмото народно събрание е избран господин Никола Георгиев Минчев. Поздравления!

Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в България, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт и адвокатурата, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми представители на Дипломатическия корпус, уважаеми гости, скъпи сънародници! Днес слагаме началото на парламентарния живот на Четиридесет благоприятното положение сме на хора, които наскоро са получили доверието на българските граждани, но това благоприятно положение предстои да свърши и да започне по-тежката задача – доверието да бъде оправдано. Българският парламент не е просто място, където се творят законите, а върховната институция, която със своята дейност обезпечава функционирането на всички сфери от обществения живот – от гарантирането на правата и свободите на гражданите до това да изведе българското общество до заслужено челно място в Европа. Парламентът отразява нагласите в обществото. С избора на цели седем формации, които да бъдат парламентарно представени, избирателят ни даде ясен знак, че очаква от нас екипна работа, а не авторитарни решения. Длъжни сме да се съобразим с волята му. Като във всеки парламент и тук ще има различни виждания, но нека посрещаме различията с уважение, нека общата воля се роди в рамките на качествената и разумна дискусия в парламента, нека работим за това в Четиридесет и седмия български парламент в рамките на един пълен четиригодишен мандат да възстановим духа на взаимното разбирателство и да наложим нов модел на правене на политика. Приемете огромната ми признателност за честта да бъда председател на българското Народно събрание. В един толкова важен за Родината ни момент тази чест е особено голяма. Ще работя, а вярвам, че и всички заедно ще работим за това българският парламент да бъде място за свободни и градивни дебати и дискусии, в които ние да създаваме тези закони, които да ускорят развитието на страната ни и да я направят пълноценен член на Европейския съюз. Само така ще се осъществи промяната, за която всички мечтаем – да живеем в една по-добра България. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, да продължим с дневния ред и да пристъпим към избор на заместник-председатели на Народното събрание, като на първо място да приемем Процедурни правила, по които да се случи този избор. Депозиран е Проект на решение за приемане на Процедурни правила от група народни представители. Моля някой да представи предложения проект. Госпожо Бориславова, заповядайте.

по един от всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 14 ноември 2021 г. г. 2. Всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 14 ноември 2021 г., предлага свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание. събрание. 3. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго, и в цялост за всички кандидати. 4. Предложените кандидати за заместник-председатели са избрани, когато са получили повече от половината от гласовете от присъстващите народни представители.“ Откривам дискусиите по предложения проект.

приема. Съгласно приетите процедурни правила всяка партия или коалиция, регистрирана в ЦИК за самостоятелно участие, има право да предложи заместник-председател. Да започнем по големина на парламентарната група. От името на „Продължаваме Промяната“ давам думата на господин Петков.

Уважаеми народни представители, предложението на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ за заместник-председател на Четиридесет и седмото народно събрание е Мирослав Николаев Иванов. Мирослав е роден и израснал в Ямбол, където е завършил Професионалната гимназия по икономика, а след това е завършил Софийския университет със специалност „Право“. Мирослав е напълно отдаден на професията си като юрист, чиято кауза е изграждането на една нова модерна България. Считам, че професионалните и личностните качества на Мирослав ще допринесат за духа на дискусия, разбирателство и положителна дейност в Четиридесет и седмото народно събрание. Благодаря Ви. Благодаря Честито, господин Председател! На добър час! От името на Коалиция и парламентарна група ГЕРБ-СДС предлагаме госпожа Росица Кирова.

Натоварен сте с огромните очаквания на българския народ, на българските избиратели и на народните представители от Четиридесет и седмото народно представителство да бъдете един истински пръв сред равни, стриктно да спазвате Правилника, който след малко ще приемем като временен такъв, да се отнасяте с еднакво уважение към всички парламентарни групи, защото тази зала е виждала председатели, които са симпатизирали на една или друга група, от която са излъчени примерно. Но да приключа с лириката. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ за заместник-председател на Четиридесет предлагаме госпожа Мукаддес Юсуф Налбант. Госпожа Мукаддес Налбант е завършила Софийския университет със специалност „Философия“, има завършена докторантура по „История на философията“ с право на защита, заемала е длъжността директор на дирекция в Министерството на образованието и науката, заместник министър на образованието и науката в две правителства на Република България, заместник-председател на 45-ото и 46-ото народно събрание. Благодаря Благодаря, господин Хамид. От името на БСП – заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, уважаеми господин Председател. Позволете и от името на парламентарната група на „БСП за България“ да Ви поздравим с избора и да Ви пожелаем успех в мисията, която преди няколко минути Ви бе отредена от народните представители в Четиридесет и седмото народно събрание, а именно да бъдете негов ръководител и пръв сред равни, разбира се. Успех! От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме за заместник-председател на Четиридесет и седмото народно събрание Кристиан Иванов Вигенин. Кристиан Вигенин е роден на 12 юни 1975 г. в град София. Завършил е „Международни отношения“ и „Макроикономика“ в Университета за национално и световно стопанство. Народен представител в няколко народни събрания. В 44-тото народно събрание е председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. В 44-тото, 45-ото и 46-ото народно събрание е заместник-председател на Народното събрание. Преди това Кристиан е бил член на Европейския парламент – 2007 – 2013 г., и министър на външните работи – 2013 – 2014 г. Вицепрезидент е на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Семеен, с двама синове. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Председател. Нека и аз да Ви пожелая на добър час и кураж, и много здрави нерви! От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме за заместник-председател госпожа Ива Митева. Ива Митева завършва висше юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преминава курс за парламентарни правни съветници в Мадрид, Испания, и курс по европейска интеграция – Колеж на Европа, град Брюж, Белгия. Доктор по конституционно право на Република България, председател на 45-ото и 46-ото народно събрание. Професионалният си стаж започва като юрисконсулт в Министерството на правосъдието. От 2000 г. заема длъжността държавен експерт в дирекция „Европейска интеграция“ на Народното събрание и преминава през различни позиции до директор на дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“.

Уважаеми господин Председател, позволете ми първо да Ви поздравя с избора и с тежката отговорност. Вашият успех ще бъде успех за цялото Народно събрание, така че Ви го желая съвсем искрено! Нашата парламентарна група традиционно предлага за заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов. Благодаря Ви.

Прекратявам разискванията по предложените кандидатури. Нека да преминем към режим на гласуване. Съобразно приетите правила кандидатурите се гласуват в цялост. Гласували

Моля избраните заместник-председатели да заемат местата си до председателя, заповядайте.

Заповядайте, госпожо Бориславова. прилагане на Проект на решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: и седмото народно събрание осъществява своята дейност по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание до приемане на свой правилник, освен ако реши друго. 2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.“ Благодаря. Откривам разискванията по депозирания проект.

нататък. Депозиран е Проект за решение за избиране на секретари на Четиридесет и седмото народно събрание. Моля някой от вносителите да представи депозирания проект.

Избира 14 секретари на Народното събрание – по двама от всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 14 ноември 2021 г. г. 2. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго и в цялост за всички кандидати. 3. Избира секретари на Четиридесет Благодаря, госпожо Бориславова. Откривам дискусиите по предложения проект. Няма желаещи. Прекратявам дискусиите. Давам думата за предложения за кандидатури за парламентарни секретари отново по големина на парламентарните групи. От името на „Продължаваме промяната“?

давам думата за номинации. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ – госпожо Бориславова, заповядайте. (Продължаваме Промяната): От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ бихме искали да номинираме народните представители Юлия Борисова Иванова и Юрий Олегов Козлов.

Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група ГЕРБ-СДС предлагаме господин Илтер Бейзатов и господин Стефан Шилев за секретари на Народното събрание.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме народните представители Павлин Кръстев и Сезгин Мехмед. Благодаря. Благодаря Ви. От името на БСП?

Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме Александър Велиславов Тодоров и Пламен Николаев Николов.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ предлагам за секретари на Народното събрание Искра Михайлова и Стоян Таслаков. Благодаря Благодаря Ви, колеги, за направените номинации. Откривам разискванията по направените номинации.

На следващо място, преминаваме към обявяването на регистрираните парламентарни групи. Постъпило е уведомление от Коалиция „БСП за България“, с което ни с което ни уведомяват, че е образувана парламентарна група с наименование „БСП за България“. Ръководството на парламентарната група е в следния състав: Корнелия Петрова Нинова – председател на групата; заместник-председатели – Атанас Зафиров Зафиров, Драгомир Велков Стойнев, Георги Страхилов Свиленски, Иван Валентинов Иванов, Христо Станчев Проданов; секретари на групата – Вяра Емилова Йорданова, Ирена Тодорова Анастасова и Филип Стефанов Попов. Постъпило е уведомление от Политическа партия „Има такъв народ“, с което ни уведомяват за сформиране на парламентарна група с наименование „Има такъв народ“. Ръководството на парламентарната група е в следния състав: председател – Тошко Йорданов Хаджитодоров; заместник-председател – Виктория Димитрова Василева; секретар на групата – Иво Георгиев Атанасов. Постъпило е уведомление от „Движение за права и свободи“. Наименованието на групата е „Движение за права и свободи“. Ръководството на парламентарната групата е в следния състав: председател – Мустафа Сали Карадайъ; заместник-председатели Постъпило е уведомление от „Продължаваме Промяната“. Наименованието на парламентарната група е „Продължаваме Промяната“. Ръководството на групата е в следния състав: председател – Андрей Атанасов Гюров; заместник-председатели – Яна Веселинова Балникова и Калоян Томов Икономов; секретар на групата – Снежана Великова Апостолова. Постъпило е уведомление от „Демократична България“. Наименованието на групата е „Демократична България“. Ръководството на групата е е в състав: председател – Христо Любомиров Иванов; трима заместник-председатели – Атанас Владиславов Славов, Иван Йорданов Димитров и Владислав Панчев Панев. Постъпило е уведомление от ГЕРБ-СДС. Наименованието на парламентарната група е ГЕРБ-СДС. Председател на групата е Десислава Атанасова; заместник-председатели – Александър Ненков, Румен Христов и Тома Биков; секретар – Евгения Алексиева. Постъпило е уведомление и от ВЪЗРАЖДАНЕ. Наименованието на парламентарната група е парламентарна група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ. Ръководството на парламентарната група е в състав: председател – Костадин Тодоров Костадинов; заместник-председател – Петър Николаев Петров, секретар – Николай Георгиев Петров. С това закривам днешното заседание. Единствено бих искал да обявя следващото заседание – денят му е сряда, 8 декември 2021 г., от 9,00 ч. Дневният ред ще бъде уточнен след консултация с Председателския съвет. И на последно място, да Ви поканя всички за обща снимка, но тук в пленарната зала. (Звъни.)